dnevnog reda. Dakle, prelazimo na - Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima za obvezna osiguranja, predlagatelj Klub Prijedlog akta primili ste u pretince. Kod donošenja ovoga zakona primjenjuju se odredbe Poslovnika koji se odnosi na prvo čitanje. Raspravu su proveli Odbor za rad, socijalnu politiku i zdravstvo i Odbor za financije i državni proračun. Izvješća ste primili na sjednici. Vlada je dostavila mišljenje. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Gospodin zastupnik Gordan Maras u ime predlagatelja. Izvolite. Hvala lijepo. Gospodine predsjedniče, kolegice i kolege zastupnici. Prvo da kažem koja je osnovna intencija prijedloga ovog zakona a to je znači najjednostavnije da se trenutno pokuša poboljšati standard hrvatskih građana. Mi smo svi svjesni da je u Hrvatskoj inflacija na djelu, da od prošle godine rast realnih neto plaća je samo 0,5% a po najavama gospodarskih kretanja u ovoj godini odnosno projekcija rasta gospodarskog odnosno rasta inflacije vjerojatno će neto plaće slijedeće godine vrijediti manje nego što to vrijede danas. Realni rast je planiran na 4,5% a inflacija preko 5%, tako da slijedeće godine će hrvatski građani vrlo vjerojatno odnosno gotovo sigurno moći kupiti manje roba, usluga za svoje plaće nego što to mogu u ovom trenutku. Ono što je znači osnovna intencija ovog zakona da trenutno izmjenama ovih zakona odnosno izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima za obvezna obvezna osiguranja trenutno podignemo neto plaće u Republici Hrvatskoj za 5,75% kada se gleda u postocima a da pritom ne opteretimo dodatno poslodavce. I još jedna stvar je vrlo bitna da se s osnova znači po obvezi osiguranja mirovinskih ne smanji, znači da se ne ide na teret naših umirovljenika. Kako to napraviti? Vi svi znate da se doprinosi mogu uzimati uz bruto plaće zaposlenih ili da poslodavci plaćaju doprinose na plaću. Ono kako bi mi trenutno omogućili rast realnih neto plaća je da se za 4% smanje obvezni doprinosi iz plaća zaposlenih u Republici Hrvatskoj na način da se smanje doprinosi za obvezno mirovinsko osiguranje sa 20 na 16% a s druge strane da se taj dio doprinosa prebaci u doprinose na plaću odnosno da se za taj isti iznos koji bi opteretili dodatno doprinose na plaću umanji doprinos za zdravstveno osiguranje. Mislimo da je u ovom trenutku realno da se može izvesti. Činjenica je da bi umanjenje stope doprinosa za osnovno zdravstvo osiguranje stvorilo određeni ajmo to tako reći trenutno manjak od otprilike 4 milijarde kuna na bazi ove proračunske godine s obzirom da inače je taj manjak oko 4,8 do 5 milijardi kuna, ali kako je ova proračunska godina već u tijeku taj bi manjak bio nešto ispod 4 milijarde kuna do kraja godine. Ali mislimo da je realno da se taj manjak potrebnih sredstava može nadoknaditi određenim preraspodjelama u državnom proračunu te oporezivanjem dodatnih poreza odnosno od prihoda poreza na kapital. Ako smo svjesni da je tu jedan veliki promet u Hrvatskoj koji još nije praktički porezno ni dotaknut mislimo da se u tom dijelu može napraviti korak da se na neki način nadomjesti ovaj manjak koji bi bio sa osnove doprinosa za zdravstveno osiguranje, a to je na neki način u skladu sa nekim europskim standardima gdje oni građani koji ostvaruju te prihode sa tih osnova i participiraju više u javnoj tako da kao što sam rekao primjena ovog zakona trenutno bi povećala neto plaće hrvatskih građana za otprilike 5,75% odnosno oko 300 kuna što priznat ćete nije malo kada se to računa na bazi godišnje, na godišnjoj razini to je otprilike 4 tisuće kuna što je duplo više nego što mnogi od naših građana dobivaju kroz regrese, božićnice itd. Mislim da Hrvatska mora na ovaj način pokazati skrb za svoje građane odnosno trenutno im pomoći u tome da lakše žive odnosno da lakše izdrže udar inflacije koja je danas u Hrvatskoj na djelu. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Uvaženi zastupnik Andrija Hebrang. Hvala lijepo. Odbor za rad, socijalnu politiku i zdravstvo na 5. sjednici odbora raspravio je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno osiguranje koje je dostavio Klub zastupnika SDP-a. Odbor je prijedlog zakona raspravio kao matično radno tijelo sukladno članku 75. Poslovnika Hrvatskoga sabora. Uvodno obrazloženje podnio je predstavnik predlagatelja. U raspravi koja je uslijedila članovi odbora su istakli da bi se primjenom odredbi ovog poslovnika zakona smanjenjem stopa doprinosa za osnovno zdravstveno osiguranje smanjio i prihod Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za oko 4 milijarde kuna. Po mišljenju članova odbora ovaj manjak kao i manjak u obveznom mirovinskom osiguranju koji bi također nastao ne bi se mogao pokriti iz izvora kako to predlaže predlagatelja, povećanje prihoda od PDV-a, oporezivanje prihoda na kapital te dodatnim proračunskim izvorima. Obzirom na neminovni porast deficita u sustavu zdravstva do polovine godine uz ovaj predviđeni nedostatak sredstava od doprinosa za zdravstveno osiguranje a imajući u vidu stvarni promet na burzi Republike Hrvatske i moguća sredstva od oporezivanja prihoda na kapital jasno je da se ovaj manjak ne može nadoknaditi na predloženi način i zdravstveni kao i mirovinski sustav bi ostali zakinuti za svoj doprinos. Stoga su članovi odbora nakon rasprave većinom glasova odlučili predložiti Hrvatskom saboru na usvajanje slijedeći zaključak: "Ne prihvaća se Prijedlog o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima za obvezna osiguranja u tekstu kako ga je predložio Klub zastupnika SDP-a.". Hvala. Želi li predstavnik Vlade uzeti riječ? Uvaženi državni tajnik Ivica Mladineo. **Mladineo, Ivica** Gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, uvažene gospođe i gospodo saborski zastupnici. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima za obvezna osiguranja predviđa se smanjivanje stope doprinosa za zdravstveno osiguranje sa 15 na 11% što bi ujedno i značilo manjak oko 4 milijarde kuna doprinosa do kraja godine uzevši da je ostalo još devet mjeseci. Inače, na razini godine to je bilo otprilike oko 5 milijardi kuna. Kako je već doneseni državni proračun i kako se ova sredstva iz doprinosa za zdravstveno osiguranje i po zakonu financiraju potrebe u zdravstvu i ona su nedostatna pa već i djelomično se moraju podmirivati i iz drugih prihoda. Smanjivanje doprinosa iz plaće automatski dolazi i do povećanja neto plaće. Povećanje neto plaće stvorilo bi još jedan dodatni problem, a to je udio neto plaće u prosječnoj bruto plaći, a ujedno onda i odnos neto plaće prema prosječnoj mirovini i usklađivanjem mirovina sa neto plaćama. Što znači da bi došlo još do jednog povećanja opterećenja u državnom proračunu. Također je predviđeno do kraja godine usklađivanje Zakona o obveznim doprinosima, pa Vlada i tu predlaže da će uzeti u prijedlog i razmatranje ovaj prijedlog Kluba zastupnika SDP-a znači do kraja godine i zbog toga svega navedenog predlaže da se ovaj zakon ne prihvati. Zahvaljujem. Otvaram raspravu. Prvo klubovi. U ime kluba HDZ-a uvaženi zastupnik Stjepan Milinković. Gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, kolegice i kolege. Klub zastupnika HDZ-a ne može podržati Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima za obvezna osiguranja. A kako se radi o posebno značajnim sustavima u našoj državi dozvolite da ih zasebno obrazložim, obrazložim, jer kad se spomene zdravstvo i mirovinsko onda koncentracija maksimalno poraste. Naime, predlaže umanjenje doprinosa za osnovno zdravstveno osiguranje. Dakle, kao što smo čuli sa 15 na 11%. To je onaj doprinos na plaću, ali moram spomenuti da u programu Vlade Republike Hrvatske 2008. do 2011. kao temeljni cilj se postavlja financijska konsolidacija sustava i stvaranje uvjeta za održavanje sustava. Naravno u razmatranju mjera navedeno je da je potrebito zadržati dosadašnji postotak izdvajanja doprinosa za zdravstvo i to zbog slijedećih razloga. Da se u cijelosti podmire dospjele obveze HZZO-a i svih zdravstvenih ustanova u Republici Hrvatskoj. Drugo, prioritetno osigurati sredstva za pokriće dospjelih obveza zdravstvenih ustanova starijih od 180 dana. Osigurati da se isplate zaostale naknade za bolovanje i porodiljni itd. Dakle, iz narečenoga, iz rasprave o proračunu za 2008. je potpuno razvidno da nedostaju značajna sredstva. A evo i predlagatelj u prijedlogu ovih izmjena navodi da će nastati manjak u zdravstvenom sustavu 4 milijarde i predlaže kao što smo čuli dakle namicanje tih sredstava iz namicanje tih sredstava iz PDV-a, iz oporezivanjem prihoda na kapital i iz drugih proračunskih izvora što je nerealno za očekivati kao što smo čuli i o tome smo raspravljali na Odboru za zdravstvo i socijalnu skrb jer u tom sigurno slučaju na temelju da bi se morao naravno promet na burzi bi bio toliko velik do 400 milijardi neke kalkulacije govore da bi trebao biti. u svakom slučaju nerealno, pa smo razmišljanja da nije učinjeno simulacija modela koji bi jednostavno, a eksperimentirati sa tako značajnim područjem kao što je zdravstvo uistinu bi bilo nedopustivo jer to je sustav koji traži kontinuitet, koji traži kvalitetu i dostupnost i iz tih razloga Klub HDZ-a naravno ne može podržati ovaj prijedlog. Drugo, što se tiče doprinosa za mirovinsko osiguranje. Dakle, to je onaj iz plaće, iz plaće što je kolega naveo sa 20% na 16 itd., na na 16%. Mora se reći slijedeće da je u posljednje vrijeme su učinjeni značajni napori glede poboljšanja materijalnog stanja umirovljenika. Dakle, izvršavanja Odluke Ustavnog suda iz 1998. Dakle, povrat duga umirovljenicima na što smo posebno ponosni. Dakle, u tijeku je obeštećenje dok je po Zakonu o dodatku na mirovinu isto tako smanjena razlika između starih i novih umirovljenika, a i programom Vlade od 2008. do 2011. su nepredviđene daljnje mjere glede poboljšanja materijalnih prilika umirovljenika, pa je potrebito ovdje slučaju uvođenje državne potpore za osobe iznad 65 godina. Nadalje stvoriti zakonski okvir u kojem najniža mirovina za 25 godina staža bila 1500 kuna. Ali naravno i ono vječito pitanje porasta mirovina, prosječnih mirovina i tako. Naravno da će sve ove mjere zahtijevati dodatne napore financijske. Ako spomenemo samo da je za ovu godinu proračun za mirovine osigurano 33 milijarde zarez 74 milijuna, a razvidno je iz rasprave na Odboru za zdravstvo i socijalnu skrb da će i u tom dijelu ostati manjak. Pa bih rekao da i u tom dijelu nije rađena jedna simulacija koja bi nam na neki način dokumentirala ovo što predlagatelj kaže i iz tih razloga naravno nije sa ovako značajnim i važnim područjem kao što su mirovine eksperimentirat bi bilo neodgovorno i iz tih razloga klub HDZ-a ne može podržati ovaj prijedlog. Hvala lijepa. Zahvaljujem. U ime kluba SDP-a uvaženi zastupnik Mirando Mrsić. Štovani gospodine potpredsjedniče, štovani kolege i kolegice. Pa evo u ovom našem prijedlogu koji ide za time da naši građani u Hrvatskoj imaju veću plaću. Kao što znate inflacija je predviđena na 4 i pol posto i ovih 300 kuna koje mi predviđamo će puno doći nekome tko ima 1500 kuna i meni je žao što vladajuća stranka i koalicijski partneri imaju jedan određeni osjećaj socijalne nepravde i da kažem socijalne sljepoće. Jer u ovom trenutku zatvoriti oči da građani Republike Hrvatske teško žive i izvlačiti se na to da nema sredstava. A s druge strane drago mi je da je državni tajnik priznao a i klub HDZ-a da će u dva velika fonda, mirovinskom i zdravstvenom, biti biti manjak iako smo kod obrazloženja proračuna slušali hvalospjeve da je to uravnotežen obračun koji će omogućiti financiranje sustava. Iz ovoga se vidi da će u tom sustavu u oba de facto doći do velikih poremećaja. Kad govorimo o smanjenju doprinosa na zdravstvo to nije u cilju da se smanje prava, nego da Vlada nađe sredstva izvan naših plaća da pokrije zdravstvene troškove. Svugdje u svijetu, a i u našem okruženju, ljudi koji rade izdvajaju za svoje zdravstveno osiguranje i solidarni su, a ne izdvajaju u 100%-tnom iznosu. U ovom trenutku u Hrvatskoj, milijun i pol radno uz …/Govornik se ne razumije./… financira 4,5 milijuna osiguranika. To nema nigdje na svijetu. U isto vrijeme je proračun, alimentira u zdravstveni sustav negdje oko 2, do 3%. Primjerice u Saveznoj Republici Njemačkoj, proračun alimentira preko 30% sredstva u zdravstveni sustav. Mi sa ove 4 milijarde koje bi našli izvan naših plaća ne bi došli još do 10%. Pitam vas da li smo još uvijek socijalno neosjetljivi, da li zatvaramo oči nad tim da naši građani Republike Hrvatske žive teško, žive na rubu egzistencije i ova priča oko prikupljanja oko pet ambalaže i svega ostaloga, govore nam da naši građani žive loše. I ono, isto drugo što pokazuje jednu socijalnu sljepoću i obrazloženje Vlade zašto se ne može prihvatiti ovaj Prijedlog zakona. Kaže, to bi po mišljenju Vlade Republike Hrvatske dovelo do pada udjela prosječne mirovine u prosječnoj nad plaći što bi dodatno otežalo mogućnost povećanja razine mirovina. Da li je Vlada protiv povećanja razine mirovine? Po ovome da, jer bilo koja, poremećaj u sustavu bi dovelo do problema o povećanju mirovina. Naši penzioneri žive teško, moj otac i puno naših roditelja žive sa 60 kuna na dan. Jedno povećanje mirovine od nekih 30 kuna, je negdje kao kuća. Mi, nama je lako koji imamo plaće u Saboru takve kakve imamo, teško nam je razmišljati o tome. I mislim da je tu na dijelu jedna socijalna sljepoća i socijalna neučinkovitost. S druge strane zdravstveni sustav, kao zdravstveni sustav se može financirati i postoji zakonska osnova da se financira, postoji članak 67. Zakona o zdravstvenom osiguranju koji kaže da će Vlada iz svojih sredstava pokriti troškove zdravstvene zaštite umirovljenika, branitelja, socijalno ugroženih, socijalno ugroženih skupina. Iz tog članka 67 je prošle godine i u proračun Ministarstva zdravstva, odnosno Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje uplaćeno 2,5% ukupnog proračuna za zdravstvo. Ako kažemo da 30% bi trebalo iz proračuna države uplaćivati u Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje da alimentiramo ta sredstva. Onda bi ta sredstva bila daleko više i bila bi daleko više od ovih 4 milijardi kuna koje mi predlažemo da Vlada nađe izvan naših naših plaća, izvan naših sredstava koje mi izdvajamo za mirovinsko osiguranje. …/Govornik se ne razumije./… ostaje i dalje solidarnost, ostaje i dalje solidarnost sa svim građanima Republike Hrvatske, ali i Vlada, odnosno vladajuća stranka bi trebala pokazati socijalnu osjetljivost a ne zatvarati oči i biti slijepa i gurati glavu u pijesak. Stoga će Klub SDP-a podržati ovaj Prijedlog zakona. Zahvaljujem. Imamo dva ispravka netočnih navoda. Prvi je uvaženi zastupnik Gordan Maras. Hvala lijepo. Štovani kolega Mrsić je, što iz neznanja, što iz demagoških razloga izrekao puno netočnosti, ja ću navesti koliko stignem. Prva. Vladajući, citiram, imaju socijalnu sljepoću. Kolega Mrsić, ova je Vlada za socijalne izdatke povećala u proračunu te izdatke u odnosu na vašu Vladu iz 2000. do 2003. godine za preko 15%. Prema tome, ne da ova Vlada ima sljepoću, ova Vlada ima dalekovidnost na socijalne izdatke. Drugo što je netočno kaže, državni proračun je uravnotežen a doći će do velikih poremećaju u zdravstvenom i mirovinskom osiguranju. Neće doći do velikih poremećaja, jer će mirovinski zdravstveni zahtijevati točno onoliko novaca koliko je predviđeno i koliko znamo da je trebalo i proteklih godina. I za to, kao što ste čuli u Izvješću o proračunu Vlada ima rješenje. I treće. Ova Vlada ima socijalnu sljepoću u odnosu na umirovljenike. Pa u odnosu na umirovljenike ova Vlada je pokazala najveći osjećaj jer im je vratila njihov dug iz davne 98. jer je povećala mirovine, povećala udio u plaće, i sve ono o čemu vi dobro znate, ali namjerno iznosite neistinite. drugi netočan navod, uvaženi zastupnik Stjepan MIlinković. **Milinković, Stjepan (HDZ)** Gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege, kolega Mrsić je netočno naveo da je ova Vlada protiv povećanja mirovina. Naravno da je ova Vlada pokazala i uložila značajan napor glede dakle, obeštećenja starih, umirovljenika, umirovljenika. Nadalje i u programu koje sam naveo stoje daljnje mjere unaprjeđivanja statusa umirovljenika. Te s tog razloga držim da je ovaj navod netočan. Zahvaljujem. I treći netočan navod. Uvažena zastupnica Neda Klarić. **Klarić, Nedjeljka (HDZ)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, ja bih također željela ispraviti krivi navod gospodina Mrsića, već je dijelom, zapravo evo, ukazali prethodno dva gospodina zastupnika, na temu socijalne sljepoće. Definitivno, ja postavljam protu pitanje, pored svih dugova koje je Vlada Republike Hrvatske u proteklom mandatu vratila našim umirovljenicima, područje županije, Šibensko-kninske, odnosno područje moga grada Šibenika, gdje je grad Šibenik zajedno sa upravom za međugeneracijsku solidarnost, Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske razvilo niz projekata kao i uvelo po prvi put besplatni prijevoz u gradu Šibeniku prema umirovljenicima, ja postavljam protupitanje jel se to zove socijalna

Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovani predstavnici Vlade Republike Hrvatske, poštovani predlagači. Svaka inicijativa u ovom Hrvatskom saboru je dobro došla i svaku inicijativu treba u jednom pozitivnom ozračju i prihvatiti. ja vam najiskrenije moram priznati, kolegice i kolege, da sam ja od jednog, jedne velike stranke, stranke koja voli za sebe reći da je stožerna stranka socijal-demokracije u Hrvatskoj, očekivao malo žešći prijedlog, malo ozbiljniji prijedlog. S obzirom da ovaj Prijedlog je po meni prelijevanje iz šupljeg u prazno. Naime, ovaj Prijedlog uzima na jednoj strani, a ostavlja otvorenu drugu stranu zdravstvenog osiguranja gdje i sada u ovom trenutku nedostaje na godišnjoj razini oko 3 milijarde i dopunjuje se iz sredstava poreznih obveznika cijele Hrvatske, a po ovom prijedlogu umjesto tri u tom dijelu bi bila praznina od 7 milijardi kuna. Isto tako govorimo o mirovinskom sustavu koji na godišnjoj razini treba gotovo 31 milijardu, skuplja 21 milijardu, recimo da je negdje oko 7 do 8 milijardi su obveze države po posebnim zakonima vezano za branitelje, vezano za posebna usklađenja itd. dakle i mirovinski sustav se dopunjuje sa nekih 3 milijarde poreznih, iz sredstava poreznih obveznika, dakle ono što se namakne kroz porez na dodanu vrijednost. Prema tome ovo nije sustav koji bi doveo do boljeg funkcioniranja, odnosno ovaj prijedlog nije u prilog boljem funkcioniranju ni mirovinskog sustava, ni zdravstvenog sustava nego kažem decentriranje ovih prihoda po doprinosima sa jedne na drugu stranu, dakle mirovinsko bi formalno ostalo onako kako je, ali bi falilo u zdravstvenom sustavu. Drugo, opet za jednu stranku koja se voli nazvati stožernom strankom Socijaldemokracije u Hrvatskoj nije mi jasno da li su vam i koliko su vam poznata iskustva drugih u europskim zemljama gdje otprilike sindikati su organizirani, koji predstavljaju društvenu snagu i temeljna im je zadaća boriti se za prava radnika uključujući naravno, odnosno na prvom mjestu boriti se za visinu plaća radnika i kupovnu moć tih plaća radnika. Ja sam puno s njima kontaktirao i za razliku mnogih u Hrvatskoj imao sam sreću da i za vrijeme rata su mi vrata zapadnih zemalja bila otvorena i puno sam učio od iskustva drugih i kod njih postoji jedno pravilo. Što se više cijene dižu to ćemo mi tražiti veće plaće u organiziranom interesnom sukobu ili u organiziranom interesnom dijalogu. Mi ovdje pokušavamo zakonom riješiti hendikep naših institucija, dakle nedjelovanje i neučinkovitost naših institucija. Dakle legitimno je pravo sindikata da na svako povećanje cijena i troškova života traže povećanje plaća. Čime? Čime? Kolektivnim ugovorima gospodo. Kultura kolektivnog pregovaranja u Hrvatskoj je gotovo na najnižoj razini. Mi s ovim što pokušavamo na jedan umjetan način dizati plaće, a s druge strane uzeti iz sredstava poreznih obveznika i potopiti taj novac za pokriće tih novonastalih gubitaka nismo pomogli radnicima. Nismo pomogli radnicima. Radnici ili će se boriti organizirani u sindikate za svoja prava ili sindikat onda ne treba, onda dajmo sve politici, neka politika bude gospodar života i smrti u ovoj Hrvatskoj. Ja nisam za takva rješenja. Socijalni dijalog mora ovdje opstati na ovim prostorima, mora se razvijati. Nije dovoljno da je on samo institucionaliziran nego on mora sustavno raditi i razvijati se. Dakle još jedna stvar, ne znam što se sada dogodilo, ali čini mi se da ste upravo vi 2002. godine uspostavili temeljni zakon, odnosno koalicijska Vlada je donijela temeljni Zakon o doprinosima za obvezna osiguranja koji je 2003. još jednom revidiran. Prije toga obveze za zdravstveno osiguranje su bili 17%, plaćali su ih pola poslodavac, a pola radnik kao i doprinosi za mirovinsko osiguranje u iznosu od 20%, pola ih je plaćao radnik, pola ih je plaćao poslodavac na plaću. To je i svim učesnicima takva distribucija do 2002. godine je dala opravdano pravo da ravnopravno sudjeluju u socijalnom dijalogu, dakle i poslodavci i radnici i Vlada jer su svi na svoj način participirali i u zdravstvenom i u mirovinskom sustavu i naravno u ovim svim drugim sustavima. Danas imamo poziciju da doprinose za mirovine plaćaju radnici iz svojih plaća, dakle formalno poslodavci ne bi imali što raspravljati o poslovanju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje u mirovinskom sustavu jer ne uplaćuju ništa osim posebnog doprinosa za zaštitu za zaštitu na radu, odnosno posebnog doprinosa za zapošljavanje. S druge strane pak radnici ne bi imali prava u postojećem sustavu ništa raspravljati o zdravstvenom sustavu jer ne participiraju u zdravstvenom osiguranju sa nula kuna. I to su činjenice. Ako gradimo socijalni dijalog i o tim činjenicama moramo voditi računa. Ne možemo graditi formalni socijalni dijalog, dakle a to nije izmišljotina ni ove sadašnje Vlade ni one prije nego kažem tako se postavio sustav možda u najboljoj namjeri, ja uopće ne želim u to ulaziti, ali postavio se 2002. godine i u ovom prijedlogu zakona nisam vidio dovoljno argumenata da se kaže taj sustav koji je uspostavljen 2002. godine je loš i mi ga želimo promijeniti tako, tako i tako i on će bolje bolje funkcionirati. Nema nikakve garancije da će ovo što je predloženo dati veću funkcionalnost, ali je podilaženje na političkoj sceni radnicima. Je na neki način. Lako obećanje da se lako može doći do povećanja plaća i da je ovo prijedlog zatvorenog sustava. Ne, ovaj sustav je otvoren i ustvari je prelijevanje sa jedne strane na drugu i povećanje ukupnih troškova države u intervencijama u zdravstveni sustav. Stoga ni uz najbolju volju, uz veliko razumijevanje inicijative i u svakom slučaju jednog pozitivnog ozračja prema svakom prijedlogu koji ide u u funkciji boljitka jer i ovaj prijedlog će neke strasti uzbuditi, u svakom slučaju je dobro došao, ali ni uz najbolju volju ne možemo podržati ovaj prijedlog zakona. Hvala na pažnji. Zahvaljujem. Imamo nekoliko ispravaka netočnih navoda. Prvi je uvaženi zastupnik Silvano Hrelja. uvaženi zastupnik Hrelja nije točno rekao da postoji gubitak u sustavu zdravstva i mirovinske skrbi jer smo po navodima rekli da evo i sam državni tajnik je rekao da će u sustavu biti gubitak, u jednom i drugom. Prema tome ta konstatacija da sustav posluje bez gubitaka nije točna. Zahvaljujem. Uvaženi zastupnik Nenad Stazić. **Stazić, Nenad (SDP)** Nije točno da stožerna stranka Socijaldemokracije ovim zakonskim prijedlogom prelijeva iz šupljeg u prazno. Ali je točno da Hrvatska stranka umirovljenika svojom uskom suradnjom s ovom Vladom za vrijeme koje je prosječna mirovina pala ispod 40% prosječne plaće i najniža je do sada u povijesti Hrvatske, ostala na jednom mandatu. Zahvaljujem. Ispravak netočnog navoda uvaženi zastupnik Luka Denona. **Denona, Luka (SDP)** Kolega Hrelja je rekao da je očekivao ozbiljniji prijedlog od strane Socijaldemokratske partije Hrvatske aludirajući pritom da je to možda neozbiljan prijedlog. Ovo jeste ozbiljan prijedlog kako se jednokratno, brzo može pomoći onima kojima je u ovom trenutku najteže a to su radnici i umirovljenici, no međutim očito je da i u vladajućoj koaliciji za to nema sluha. Aludirajući pri tom da su nužne prije svega da bi se to ostvarilo učiniti puno reformi, to mi se čini da je vraćanje loptice na oporbu nije dobro. Čini mi se da su za reformu ipak zaduženi vladajuća koalicija koja je u ovom trenutku na vlasti. Zahvaljujem. I ispravak netočnog navoda uvažena zastupnica Dragica Zgrebec. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Možda neću točno citirati ali svodi se na ispravak netočnog navoda u onom dijelu izlaganja kolege Hrelje gdje on govori da mi zapravo zauzimamo prostor sindikatima koji bi se trebali u vrijeme u vrijeme inflacije i rasta cijena boriti za više plaće. Međutim, to je netočno. I država koja stvara okvir za razvoj gospodarstva mora činiti svoje. Ako mi smo svi suglasni da imamo previsoku cijenu rada onda i država nešto kroz zakonodavnu aktivnost mora činiti da bi smanjila cijenu rada i na neki način povećala neto plaću. Dakle, netočno je da se samo sindikati trebaju boriti za visoke plaće nego to mora činiti i država odnosno zakonodavno tijelo. Zahvaljujem. U ime predlagatelja uvaženi zastupnik Gordan Maras. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala lijepo. Gospodine potpredsjedniče, kolegice i koelge. Ovako, par stvari samo da još napomenem. Kao što je kolegica Zgrebec sad malo prije rekla, znači tko je sve u socijalnom dijalogu. Jesu poslodavci, jesu radnici ali je i država. Mi moramo stvoriti okvir gdje će zaposlenima u Hrvatskoj biti lakše ostvarivati veće plaće. Kome mi ovih 4 milijarde kuna. Sad se spominje manjak u državnom proračunu. Kome tih 4 milijarde kuna odlazi? Odlazi zaposlenima. Znači, kroz plaću, povećanje plaće od 300 kuna odlazi svim zaposlenima u Republici Hrvatskoj. Samim time znači država pomaže svim svojim građanima, i umirovljenicima i onima koji žive od plaće i članovima obitelji. Možda je ova sintagma šuplje u prazno zbilja pregruba što je rekao gospodin Hrelja, jedino što je možda prazno u ovom trenutku u Hrvatskoj su đepovi hrvatskih građana, tako da ovaj zakon bi na taj način popravio njihovu situaciju. Ovaj prijedlog zakona nije neozbiljan. Mi smo ga pripremili zato što vjerujemo da je on provediv. Samim time smo dali i amandman na državni proračun ove godine, znači da se osiguraju ta sredstva odnosno da se napravi rebalans u državnom proračunu. Državni proračun je, donijeli smo ga, 115 milijardi kuna. Da li država može više participirati i kroz zdravstveni sustav i na ovaj način pomoći hrvatskim građanima? Ja mislim da može. Manjak sredstava u proračunu za zdravstveni sustav će se ostvariti, već je to netko spomenuo, kroz preraspodjelu unutar državnog proračuna, kroz povećanje prihoda određenih poreza. Znači, ako mi damo hrvatskim građanima 4 milijardi kuna oni će vjerojatno te novce potrošiti, ostvarit će se dodatni prihod kroz porez na potrošnju odnosno porez na dodanu vrijednost, vrijednost, tako da nije sve tako jednoznačno. Negdje će doći novac u državni proračun a negdje ćemo ga hrvatskim građanima dati. Što se tiče poreza na kapitalnu dobit prošle godine na burzi u Hrvatskoj je ostvaren promet 66 milijardi kuna. Rast vrijednosti Crobexa je bio 60%. Da li smo mogli pomoći na neki način državnom proračunu da se i dio tog novca koji su znači hrvatski građani zaradili. Naravno ne oni koji su zaradili male iznose nego oni koji su zaradili iznose poput jednog poduzetnika koji je prodao firmu za 2 milijarde kuna a nije platio niti kune poreza. Da li smo dio tog novca mogli vratiti u državni proračun hrvatskim građanima. I zato ovaj zakon na taj način je socijalan i socijalno osjetljiv, a morate prilikom glasanja imati na umu da je danas neto plaća u Hrvatskoj na 26,5% europske plaće a da su cijene u Hrvatskoj na 70% europskih cijena. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Dva ispravka netočnog navoda. Prvi je uvaženi zastupnik Andrija Hebrang. **Hebrang, Andrija (HDZ)** Hvala lijepo. Štovani kolega, nije točno što ste rekli jedino što je prazno u Hrvatskoj to su đepovi hrvatskih građana. U usporedbi sa postkomunističkim zemljama koje nisu imale ratnu agresiju kao Hrvatska đepovi hrvatskih građana su puni i od čeških stanovnika i od stanovnika Poljske, Bugarske i Rumunjske. Prema tome, ne možete reći da su đepovi prazni a da to ne usporedite sa situacijom u Hrvatskoj, sa putom kojeg je prošla od komunističkog razdoblja do danas i sa rezultatima. Drugo što je netočno da je Crobex rastao 60% i da je trebalo iz toga uzeti i pomoći građanima. Svaka kapitalna dobit koja se oporezuje u zemljama koje su tek počele razvijati svoj sustav trgovina kapitalom od dionica do fondova itd. ubija ubija takav sustav, onemogućava trgovinu dionicama i kapitalom, smanjuje dobit, smanjuje gospodarske vrijednosti, smanjuje sve gospodarske pokazatelje. Zato nema nijedne zemlje koja je u prvim godinama razvoja financijskog tržišta uvela porez na kapitalnu dobit, pa neće ni Hrvatska. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. I drugi ispravak netočnog navoda uvaženi zastupnik Silvano Hrelja. mislim da je prejaka riječ upotrebljena da je ovaj prijedlog zakona socijalno osjetljiv. Naime, naravno da mirovinski i zdravstveni sustav spadaju u ukupni socijalni sustav ali za mirovinski i zdravstveni sustav najbitnije je da budu pravični, da na temelju ulaganja daju i poštuju ono pravo koje je čovjek zaradio kroz uplatu doprinosa kroz godine i da u zdravstvu za određenu uplatu doprinosa se jamči određeni zdravstveni standard. Mislim da je pravičnost sustava prije socijalne osjetljivost. Za socijalnu osjetljivost imamo još sustava u Republici Hrvatskoj. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Uvaženi zastupnik Mirando Mrsić. Kad govorimo o samom prijedlogu zakona i kad govorimo samo o tome što i kako krenuti dalje sjetimo se građana Republike Hrvatske koji nemaju što jesti. Sjetimo se svih onih građana Republike Hrvatske koji rade a ne primaju plaću, sjetimo se svih onih građana koji imaju 60 kuna na dan za jesti, za 60 kuna na dan se ne može baš jesti svaki dan meso. Sjetimo se onih naših građana Republike Hrvatske koji rade za minimalnu plaću, pa kad rasporede sva sredstva koja imaju ne ostaje im baš da idu svaki dan u kino, a da ne govorimo da o kazalištu ili nekim drugim kulturnim potrebama niti ne razmišljaju. Stoga ovih 300 kuna koje smo mi predvidjeli da se za to povećava plaća nije za to da se tjera luksuz, nego da omogućimo našim građanima Republike Hrvatske da normalnije žive. Isto tako malo je čudno da predstavnik Stranke umirovljenika je protiv toga da porastu mirovine. A kad govorimo o socijalnoj skrbi i kad govorimo o tome da smo izdvojili više u socijalnu skrbi, onda smo 2003. godine iz bruto nacionalnog dohotka izdvajali 0,72% odnosno milijardu Od tada je bruto nacionalni dohodak narastao. Narastao nam je i proračun, pa smo mi ove godine izdvojili milijardu 621 tisuću kuna za socijalnu skrb, što je 0,64%. Dakle, izdvajamo za socijalnu skrb manje nego što smo izdvajali 2003. godine, što onda govori protiv toga da smo sredstva koja smo imali, sad smo stavili u socijalnu skrb i na taj način opravdavamo da nismo socijalno slijepi. Ovo potvrđuje još jedanput da jesmo. I da bi trebalo razmisliti kako građanima Republike Hrvatske omogućiti da pristojnije žive. Ovo je jedna kratkoročna mjera, vatrogasna mjera koja ide za time da građani dobiju tih 300 kuna, a i da naši penzioneri bolje žive. Stoga, a još jedanput, naravski da ne očekujemo da će većina podržati naš prijedlog, ali sjetite se da ljudi pamet. Pamte dane kada im je bilo teško i pamte one koji su im htjeli pomoći, a i i pamte one koji im nisu htjeli pomoći. Hvala lijepo. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Imamo nekoliko ispravaka netočnih navoda i dvije replike. Prvi netočan navod uvaženi zastupnik Silvano Hrelja. Prvo, mislim da nije samo ispravak netočnog navoda nego je i nekorektno me nazivati predstavnikom Stranke umirovljenika. Uvaženi kolega, ja sam predstavnik Hrvatske stranke umirovljenika, parlamentarne stranke, a to je bitna razlika, a govorio sam kao predstavnik, u ime kluba HSLS-a, HSU-a zajedničkog kluba. Drugo, netočan je navod uvaženi kolega da sam protiv povećanja mirovina jer je to jedino što činim posljednje četiri godine dakle zalažem se za povećanja i rješavam probleme koje vi čak, za vas ni ne postoje. Dakle, problemi obeštećenja umirovljenika itd. A uostalom ovaj zakon problematiku umirovljenika ne dodiruje nego samo jamči da su njihova prava ostala i da će ostati na istom mjestu. Prema tome to je zaista netočan navod. Zahvaljujem. Drugi netočan navod uvažena zastupnica Karmela Caparin. **Caparin, Karmela (HDZ)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Netočno je što je kolega rekao da ova Vlada svake godine izdvaja manje za socijalnu skrb. Ja neću krenuti od 2000., ali krenut ću od naše vlasti od 2004. Recimo, izdvojeno je za socijalnu skrb 2 milijarde i 600 tisuća. Međutim, u proračunu za 2008. godinu planirano je izdvojiti sredstva 3,2 milijarde kuna odnosno 9,4% više nego godinu prije. Retrogradno gledano svake godine za socijalnu skrb se izdvaja više. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. I ispravak netočnog navoda uvaženi zastupnik Mario Zubović. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Moram ispraviti, nekoliko puta je uvaženi zastupnik ustvrdio da ova Vlada nije socijalno osjetljiva. Navodeći, služeći se demagoškim i patetičnim rečenicama i demagogijom ja mogu ustvrditi da ova Vlada i vraćanjem duga umirovljenicima i svim drugim, što što je poduzela kroz Ministarstva za socijalnu skrb u Hrvatskoj, da je uložila puno više novaca nego što je ulagala bivša Vlada SDP-a. I tvrdim da je netočno to da ova Vlada nije socijalno osjetljiva. Zahvaljujem. Imamo dvije replike. Prvo je uvažena zastupnica Vesna Škulić. mi se, kada ste rekli sjetimo se građana koji nemaju što jesti. Ne samo da ih se samo sjetimo, nego ih svakodnevno gledamo ne samo oko pet ambalaže nego i svugdje oko nas. Samo malo kada se spustimo sa Markova trga dolje, pa ćemo vidjeti stvarnu situaciju u Hrvatskoj. Međutim, imam osjećaj da nekako kada govorimo kada smo čitali dva različita proračuna. Samo par naznaka kolega Mrsić ako niste upoznati, da u ovoj zemlji invalidi rada primaju 270 kuna invalidnine, da u ovoj zemlji u kojoj kažete da je Vlada odvojila 15% više socijalnih izdataka, da osobne invalidnine nisu podignute od 2001., da kako objasniti da su socijalne naknade nisu porasle već desetak godina i više. Dakle, ne znam kolega Mrsić, sada tko je socijalno neosjetljiv? Mi kao predlagatelji ili Vlada koja daje proračun i koja tvrdi da je dala više za socijalu, a ta ista socijala živi puno, puno, puno lošije nego što je ikada živjela. Molim vas ako možete pojasnite mi to? **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Odgovor na repliku uvaženi zastupnik Mirando Mrsić. Štovana gospođo zastupnice! Socijalna neosjetljivost je nešto što je percepcija u narodu i socijalna osjetljivost nije demagogija nego su fakti. Ako smo 2003. godine izdvajali 0,72% za socijalnu skrb, a sada izdvajamo 0,64% to samo govori da nije socijalna osjetljivost nešto što je primarno u ovom proračunu. A kad govorimo o štovanom kolegi Hrelji, Hrvatska stranka umirovljenika je bila koalicijski partner, a i sada je koalicijski partner, pa je 2003. godine se za mirovine izdvajalo 21 milijardu ili 10,95% bruto nacionalnog dohotka, a ove godine 2007. 26 26 milijardi 566 milijuna što je 10,60% bruto nacionalnog dohotka. Prema tome to je isto izdvajanje kao i dosada, a što se vidi i po tome što je udio mirovine pao na 39%, a izgleda da ima tendenciju da će pasti i više od 39% u udjelu u neto plaći. Prema tome, kada govorimo o socijalnoj neosjetljivosti, ne govorimo o demagogiji nego govorimo o faktima a i činjenicama, a fakti i činjenice su tu pred nama. Zahvaljujem, povreda Poslovnika uvaženi zastupnik Silvano Hrelja. **Hrelja, Silvano (HSU)** Uvaženi gospodine potpredsjedniče, mislim da ste dužni po članku 209. intervenirati, jer gospodin zastupnik nije meni replicirao, on je replicirao, gospođi, uvaženoj kolegici Škulić i ne znam zašto me u svojoj replici njoj, na njezino postavljeno pitanje uopće spominje i navodi određene ne točnosti koje se mogu provjeriti posjetom na web stranice Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Dakle, nije dozvoljeno obmanjivati javnost pod formom replike. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** To nije Sljedeća replika uvažena zastupnica Božica Šolić. **Šolić, Božica (HDZ)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Gospodine zastupniče, vi ste svoju raspravu sveli danas na jednu političku tribinu kao da su izbori za dva tjedna. I vi nas podsjećate, ali upravo iz tog razloga digla sam repliku da ja vas podsjetim kada je vaša stranka vodila Hrvatsku. I posjetiti ću vas koliko ste obespravili radnika, koliko ste podnijeli stečaja, na stotine poduzeća poslali ste u stečaje. Ali istovremeno ste ukinuli sva prava radnicima. Da vam ne nabrajam. Sjetite se, sjetite se policije koja je mjesecima ovdje bila pred Saborom i protestirala što ste ukinuli njihova prava. Ali, dobro ste pazili da slučajno koji službenik iz ove zgrade ne bi im odnio vrećicu sa sendvičem i sa sokom. Ja sam bila sudionik toga i to je istina, vjerojatno vam nisu vaši kolege to prenijeli. Isto tako, što se tiče naših branitelja, sjetite se koja ste im sva prava oduzeli. A mnogi su od njih bili gladni. Sjetite se na tisuće službenika državnih kojima ste ukinuli i smanjili plaće, obespravili tu populaciju. Sjetite se gospodine i zastupniče Mrsić koliko ste umirovili nasilno naših službenika i namještenika u Oružanim snagama. Koliko ste njih poslali kući bez ičega. Ti ljudi su bili gladni. I ne znam iz kojeg razloga ste uopće ovaj Prijedlog dali. Možda ste se zabunili da bi nas podsjetili, ali mi nismo zaboravili. Ovo vam nije prošlo ovaj put. Hvala lijepa. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Odgovor, odgovor na repliku uvaženi zastupnik Mirando Mrsić. Pa štovana kolegica očito mene nije slušala, jer prvo, o braniteljima ja nisam rekao niti jednu riječ, o braniteljima sam govorio kao o skupini za koju država treba iz svog proračuna alimentirati sredstva za njihovu zdravstvenu zaštitu koja znamo da i nije zdravstvena zaštita koja je primjerena njima. Kao što znamo branitelji čekaju po šest mjeseci na jedan CT glave. Prema tome, nisam govorio o braniteljima, nisam govorio ni o službenicima. Službenici, između ostalog, vaša stranka ukida naknadu za staž, pa će, evo danas će imati već 20% manje plaće nego što je. Mi hoćemo dati 300 kuna više ljudima, vi ih smanjujete za 20%. A s druge strane valjda su Turci ovoj zemlji krivi što se tu nešto dešavalo. Tako će SDP HDZ-u uvijek biti kriv za ono što je. A uostalom i vaš premijer je rekao jučer, nemojmo govoriti o 2003., četvrtoj i petoj godini, vjerojatno zato što ne znate šta ste radili, pa ne znate što ćete raditi ni sada. Zahvaljujem. Molim bez dobacivanja iz klupa. I molio bih da se držimo teme koja je na dnevnom redu. Uvaženi, idemo dalje pojedinačnom raspravom, uvaženi zastupnik Nedjeljko Strikić. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, dame i gospodo zastupnici, gospodine državni tajniče. Ja bih ipak, moje izlaganje počeo malo drugačije i vratio se na temu, koja je tema, to je Prijedlog zakona, o izmjenama Zakona o obaveznom, dopunskom osiguranju. Prvenstveno, mene zaista, kao čovjeka veseli da SDP hoće i vodi brigu o radnicima, ali način na koji je ovo pokušao, sa ovim Izmjenama i dopunama zakona doista ne priliči jednoj ozbiljnoj, najvećoj oporbenoj stranki u ovom Visokom domu. Jer ako vi na pola papira želite prezentirati uzimanje Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje, 4% doprinosa ili u brojkama 4 milijarde kuna, moji izračuni koji jesu za cijelu godinu na temelju onoga što je Državni proračun u ovom Saboru iznosi izdvajanja za zdravstvo 22, gotovo 22 milijarde kuna za ovu godinu. Ako to smanjimo za 4% to će otprilike na razini godišnje biti 5,7 milijardi kuna. Znači zdravstvenom sustavu, zdravstveni sustav koji u Republici Hrvatskoj počiva na dva stupa, to je solidarnost i dostupnost i ne tako davno, prošli tjedan, sjetite se da smo i minimalnu pristojbu koja je bila administrativna od 30 kuna nazvali harač, porez na bolesnike, mi smo je ukinuli. A vi sada želite zdravstvenom sustavu uzeti u godini dana 4 milijarde kuna. I ovdje ću reći, ono što smo i raspravljali pri donošenju Državnog proračuna da sve što je planirano za zdravstvo u 22 milijarde nisu predviđeni gubici i nije nedostatak novaca, ali je jasno rečeno i od ministra Šukera, da sanacija, financijska konsolidacija županijskih bolnica nije uključena u ovaj u ovaj Državni proračun. To smo jasno svi čuli. I sada ako bi na tu dubiozu koju imamo u zdravstvu, sada zdravstvu uzeli još 4 milijarde kuna, pa ja vas pitam što bi vi od hrvatskih građana učinili? Njima zdravstvena zaštita ne bi bila dostupna i ne bi bilo solidarnosti. I drugo, da potpore iz Državnog proračuna u zdravstvo da iznose manje od 2%, ja bih podsjetio i uvaženog zastupnika Mrsića, da je Država u protekle 4 godine direktno iz Državnog proračuna i bolnicu u Zaboku koja košta 400 milijuna kuna, da je izgradila KBC Rebro, to se još i ne zna koliko će koštati. To je projekt u koji se krenulo bez jasne financijske kalkulacije isto kao što se ide u ovaj projekt smanjivanja doprinosa za zdravstveno osiguranje. Prema tome, vaše tvrdnje da jedna Njemačka parcipira državni proračun Njemačke s otprilike 20%. Da, ali istovremeno ste zaboravili reći da svaki osiguranik u Njemačkoj parcipira privatno više od 20% u zdravstvenom sustavu, više od 20% i svaki posjet liječniku, svaki odlazak u apoteku to građane košta. U Republici Hrvatskoj i hvala Bogu da je tako i zahvaljujući Vladi koja vodi ovu državu dostupnost i solidarnost zdravstvene zaštite i najvećeg mogućeg zdravstvenog standarda dostupna je svim građanima Republike Hrvatske. Hrvatska demokratska zajednica bude vodila ovu državu tako će i biti, a da ste ozbiljna politička stranka pa zar bi 4 milijarde kuna koja će nedostajati u zdravstvenom sustavu rekli pa to ćemo namaknuti iz PDV-a, iz kapitalne dobiti. Pa ja sam mislio vi se vrlo često znate reći da ste stranka stručnjaka, vrhunskih znalaca. Pa mogli ste napraviti statističku simulaciju modela koliko ćemo to dobiti PDV-a, na koji način, iz koje potrošnje građana, koliko ćemo dobiti od kapitalne dobiti, koja je to oporeziva kapitalna dobit. Što očekujete u ovoj godini? Koliko ćemo dobiti? Ne ovdje ste rekli 4 milijarde kao da se radi o 400 kuna. Mislim zaista me iznenadilo da jedna ozbiljna stranka to može napraviti. Ali ima ona narodna “papir sve podnosi“ i mislim da je očito ovo bilo jedan prijedlog koji se netko sjetio u vašem klubu pa kaže zašto ga ne bi poslali u Sabor, a vi ste sami uvjereni da ovako nešto zaista ne može proći. I iz tog razloga klub HDZ-a ne može ovo podržati i ja osobno. Hvala lijepa. Zahvaljujem. Ispravak netočnog navoda uvaženi zastupnik Mirando Mrsić. **Mrsić, Mirando (SDP)** Pa kolega Strikić je imao dva netočna navoda. Jedan je da mi želimo uzeti 4 milijarde kuna iz zdravstva. Ne uzimaju se 4 milijarde kuna od zdravstva. Proračun ostaje onakav kakav je s tim da država treba ako me kolega Strikić dobro slušao država treba alimentirati to iz drugih izvora. To je ono o čemu ja govorim da država treba alimentirati u zdravstveni sustav sa barem 30%. A druga netočna tvrdnja je da u Hrvatskoj građani ne izdvajaju, da u Njemačkoj izdvajaju 20% sredstava za zdravstveno osiguranje iz svog džepa. Kolegu upućujem da pogleda dokument Svjetske banke, Svjetske zdravstvene organizacije u kojoj kaže da u Hrvatskoj su izdvajanja auto poket manny. Znači, mi što plaćamo izvan zdravstvenog sustava negdje oko 10%. Prema tome, nije istina da hrvatski građani ne izdvajaju za zdravstvo iz svojih džepova. Izdvajaju i to dosta. Imamo jednu repliku. Uvažena zastupnica Dragica Zgrebec. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Pa kolega zastupnik kaže kako je ova Vlada ukinula administrativnu naknadu. Pa ona ju je i uvela i u redu je da ju je i ukinula. Ali zapravo hoću u replici nešto drugo reći. Naime, Vlada kaže da se ne prihvaća ovakav prijedlog ne samo zato što ona ne zna kako namaknuti nedostajuća sredstva za zdravstveno osiguranje, nego zato što ona ne može prihvatiti jedan oporbeni prijedlog. Ali Vlada u svom mišljenju između ostalog kaže da prema akcijskom planu za usklađivanje zakonodavstva i stvaranje potrebnih kapaciteta za usvajanje i provedbu pravne stečevine Europske do kraja godine mijenjati Zakon o obveznim doprinosima. I tada će morati učiniti to da ne može se podnijeti u Hrvatskoj da samo zaposleni plaćaju ovaj para porez jer je on praktički i porez, a ne doprinos. S druge strane morat će povećati i udio iz proračuna za ovu namjenu. Da je to moguće učiniti ja ću reći na primjeru iz 2002. godine kada smo smanjili mirovinski doprinos za dva postotna poena. Isto toliko i zdravstveni doprinos, a mirovine su upravo u toj godini najviše i rasle. Kada smo u istoj toj godini ili istovremeno povećali za 20% osobni odbitak i kada smo prvi puta uveli olakšice pri porezu na dohodak na čak 48000 kuna i ništa se u proračunu nije desilo. Proračun je bio takav da su se mogle pokriti sve ove olakšice koje su išle na ruku zaposlenima i umirovljenicima. Zahvaljujem. Odgovor na repliku uvaženi zastupnik Nedjeljko Strikić. **Strikić, Nedjeljko (HDZ)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Evo uvažena zastupnica doista je dobro konstatirala da mi jesmo uveli administrativnu pristojbu i mi kad su prestali uvjeti za njeno postojanje mi smo je i ukinuli. A drugo što vi govorite da ste 2000. godine smanjili i doprinos za mirovinsko, ali istovremeno dug i kamate koji su bili u Zagrebačkoj banci sanirala je Vlada koja je došla poslije vas. deficit državnog proračuna u vrijeme kada ste to sve napravili i ovo što ste pričali da ste povećali bio je daleko, daleko veći nego što je danas. A istovremeno ste zaboravili reći da ste ukinuli prava branitelja, da ste ukinuli rodiljne naknade i sve ostalo što ste napravili. Zaista nemojte polemizirati o tome. Zahvaljujem. Prije prelaska dalje na raspravu jedna obavijest. 4. sjednica Odbora za gospodarstvo, razvoj i obnovu održat će se danas 13. ožujka u 14,00 sati, dvorana Eugena Kvaternika 233, II kat. Zahvaljujem. Idemo dalje

Pred nama je jedan tipičan prijedlog zakona koji treba izazvati političke učinke pozitivne, a financijske učinke negativne. To smo navikli od lijeve strane ove sabornice, pa onda nije teško i demantirati sve činjenice koje su iznesene u jednom ovakvom prijedlogu. Prijedlog se naime miješa u nešto što je najosjetljivije u državi. To su makro financije. Bez poznavanja svih elemenata makro financija može se dogoditi ono što se je dogodilo i u vrijeme kada su predlagatelji ovoga zakona vodili ovu državu. Sve je točno. Oni su napravili velike promjene koje su rezultirale sa deficitom državnog proračuna od 6,3% po izvješću Svjetske banke i MMF-a što je dovelo državu u krizu i sva je sreća da smo imali priliku slijedeće četiri godine taj deficit smanjivati i doći na današnji deficit nešto malo više od 2% i budući od nula posto. A deficit državnog proračuna je najveći teret za gospodarstvo iz razloga o kojima sad nećemo raspravljati, nego ćemo se vratiti na ovaj prijedlog zakona. Predlagatelj je trebao znati da državni proračun ima nekoliko izvora prihoda i jako puno stavki rashoda. Prihodi su porezi, oni se dijele na porez na dodanu vrijednost, porez na dohodak, porez na dobit, tu su trošarine, tu su carine itd., tu su doprinosi o kojima ne možemo detaljno razgovarati. Sve je to zajedno zakon spojenih posuda. To znači ako dirnete jednu, stradat će druga. U ovom zakonu su tri posude razbijene, a dvije su začepljene i rezultati bi bili zaista poražavajući i državni proračun to ne bi mogao izdržati. Već od samog uvoda i ocjene stanja u drugim državama vidi se da poslodavac nije vladao potrebnim podacima jer on uspoređuje stope doprinosa u Hrvatskoj za mirovinsko i za zdravstveno sa drugim zemljama što je apsolutno neusporedivo. Navesti ću samo nekoliko primjera. Kaže se ovdje, Austrija izdvaja za mirovinsko 22,8, a za zdravstvo 7,7. Ali u tom zdravstvu još postoji četiri velika izvora prihoda o kojima vjerojatno poslodavac ne zna ako ne zna neka se informira. Ili na primjer da je u Mađarskoj taj omjer 26% mirovinski, 15% zdravstveno osiguranje, ali u Mađarskoj još iz džepa se 20% na to daje novaca što u Hrvatskoj nije slučaj. I podatak koji je iznesen ovdje da u Hrvatskoj građanin plaća 10% iz džepa zdravstveno osiguranje, nije točan. On plaća iz džepa za sustav koji nije u državnom osiguranju, to je sustav privatnih ordinacija i ustanova koji treba uklopiti u državni sustav i vjerujem da će se uskoro učiniti, ali to nema veze sa sustavom naših državnih i županijskih bolnica u kojima su prihodi 99,5% iz državnog proračuna. Isto tako podatak da Slovenija ima manje stope izdvajanja 13,1% nije usporediv jer u Sloveniji stanovnik ili točnije 96% stanovnika ima još i dopunsko osiguranje, dakle postoji novi izvor za zdravstveno osiguranje koji kod nas ne postoji. Dakle te usporedbe su potpuno neprimjerene. Idem na prijedlog zakona. U ovom prijedlogu zakona su zapravo pobrkani lončići. Postoji prijedlog dakle da se smanji za mirovinsko izdvajanje 4% na teret zaposlenika, a da se prebaci na poslodavca. U isto vrijeme smanjuje se 4% izdvajanje poslodavaca za zdravstvo, a to se uzima iz državnog proračuna i kapitalne dobiti. O mirovinskom neću stići govoriti zbog ograničenog vremena što bi i do čega bi to donijelo u obveznom mirovinskom i što bi taj teret značio novost za poslodavca, jer smo mu naveli novi namet a nismo ga rasteretili kao što ovdje piše na drugoj strani nego ću govoriti o zdravstvu. Prvo ako se uzme 4% stope doprinosa to nije manjak od 4 milijarde nego 5 milijardi, jer jedna stopa iznosi milijardu 180 milijuna kuna, jedan postotak. Znači govorimo o 5 milijardi uzimanja iz Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Tih 5 milijardi se ovdje preporuča uzeti dijelom iz državnog proračuna, dijelom iz kapitalne dobiti. Prvo o državnom proračunu. Ako uzimamo iz državnog proračuna onda uvijek moramo reći kolege kome uzimamo, pa i kod amandmana na državni proračun, ali tako i kod zakona. Ja se slažem da se uzme iz državnog proračuna i da HZZO-u, ali neka predstavnici Ministarstva financija kažu kome će to uzeti. Mogu uzeti umirovljenicima, mogu uzeti socijalnoj skrbi, mogu uzeti braniteljima, mogu uzeti prosvjeti, mogu uzeti malo i saborskim zastupnicima. Ali kome kod uzmu neće nadoknaditi 5 milijardi kuna godišnje jedino da potpuno uzmu iz nekoliko stavki i ugase nekoliko funkcija u Hrvatskoj državi. Što se tiče kapitalne dobiti tipično nepoznavanje problematike. Kaže se da će se porezom na kapitalnu dobit namaći ovih 5 milijardi, a vidimo da toliko treba namaći jer nema u državnom proračunu, a nije priložen proračun odakle tih 5 milijardi poreza na kapitalnu dobit. Prvi je problem taj što je kapitalna dobit zaista dobro rasla proteklih godina od Crobex Indexa na dalje, ali sada zbog makro utjecaja globalne svjetske gospodarske situacije prije svega energenata, cijene pšenice itd. je u krizi kao i u cijelom svijetu, jer i to je zakon spojenih posuda, Hrvatska nije izolirana u svjetskom gospodarstvu. Dolazi razdoblje kada će kapitalna dobiti biti mala ili nikakva, prema tome odovuda nećemo moći pretočiti ovih 5 milijardi i pacijenti će ostati naravno bez lijekova, a sestre i liječnici će naravno ostati bez plaća jer tih 5 milijardi nismo mogli nadoknaditi. Ali i da ide kapitalna dobit opet uzlaznom linijom, kolika bi ona morala biti da 5 milijardi iz te dobiti pretočimo u zdravstvo, računica je krajnje jednostavna. Da bi 5 milijardi kapitalne dobiti oporezovali i dobili od tog poreza 5 milijardi, a porez na kapitalnu dobit je 20%, znači moramo imati kapitalnu dobit 5 puta veću od tih 5 milijardi, a to je 25 milijardi. Da bi imali 25 milijardi kapitalne dobiti, kolika mora biti ukupna dobit? Pa da je dobit samo 5% ona mora biti 20 puta veća, 5 u 100 ide 20 puta. Znači mi moramo ovih potrebnih 25 milijardi pomnožiti sa 20 da bi dobili dobit od 500 milijardi iz koje bi izvukli kapitalnu dobit od 25 milijardi, iz koje bi izvukli ovih 5 milijardi za zdravstvo. A ukupni promet kapitalnog tržišta u Hrvatskoj iz kojeg bi dobili 500 milijardi ukupnog prometa i potrebnu dobit od 25 milijardi imati ćemo negdje možda za 80 ili 100 godina. Dakle radi se o pogrešnim pretpostavkama, pogrešnoj računici, prelijevanju ne iz šupljeg u prazno ja bih rekao, nego iz praznog u prazno sa rezultatom koji bi bio katastrofalan za sustav sustav zdravstvenog osiguranja. Posljedice bi bile iste kao i godine 2002. kad je ista ekipa smanjila stope doprinosa za zdravstveno osiguranje za 2%, nije supstituirala to iz drugih izvora i koji je bio rezultat. HZZO se morao zadužiti 2 milijarde i 700 milijuna kuna kod banaka, komercijalnih banaka. Naslijedili smo taj dug i vratili ne samo taj dug nego i debeloj guski smo namazali vrat što znači da smo još platili nekoliko desetaka milijuna kuna kamata bankama, naravno u vlasništvu stranaca. Prema tome ovakve eksperimente na ovakvom makro sustavu izvoditi nije ozbiljno, nije korektno, jeftini politički poeni se mogu dobiti puno jeftinije nego što košta ovaj zakon i što bi koštao i zato bi trebali izvući iz toga barem dva zaključka. kada se nekim zakonom zadire u makro financije treba konzultirati stručnjake koji će to uklopiti u cjelokupni komplicirani sustav državnog proračuna i naravno svih fondova koji koji se odnose u prvom na zdravstveno i na mirovinsko osiguranje. Drugi poučak bi trebao biti, da prije podnošenja ovakvog zahtjeva treba napraviti financijsku simulaciju, treba napraviti presliku tog modela na papir pa točno reći koliko koja stavka proračuna daje, koliko koja stavka poreza ili doprinosa pada ili raste i tek onda podvući crtu i reći ovo može živjeti ili ovo ne može zaživjeti. Ovaj puta zaživjeti ne može i sva je sreća da postoji ili zapreka za donošenje ovakvih zakona koje se zove Hrvatski sabor i zato predlažem da Sabor odbije ovakav nakaradni zakon. Hvala. Imamo nekoliko ispravaka netočnih navoda, imamo i replika, ali prije svega obavještavam da je sukladno članku 207. stavak 2. Poslovnika isteklo vrijeme za prijavu za raspravu u trajanju od 10 minuta.

Po svim zvaničnim dokumentima, svim našim statističkim podacima, podacima Narodne banke, deficit je 4,9. I jedino po tim velikim, kako ono profesor reče, makrofinancijama u Šukerovoj metodi to je 6,3. Ili političkoj metodi koja se nikada u Hrvatskoj nije primjenjivala nego po Šukerovoj metodi 2003. godine. Čak i MMF je prihvatio da je 4,9. To je toliko da znamo što znači ta makrofinancije, da su to politički podaci. Prema tome 4,9 je proračunski deficit za 2003. godinu, po metodologiji koja je postojala prije 2003. i poslije 2003., čak i za 2007. bu išlo. Ispravak netočnog navoda uvaženi zastupnik Mirando kolegice i kolege! Pa ja bih ispravio netočan navod odnosno bilo ih je puno, ali jedan bi ispravio konkretan koji je gospodin Hebrang izjavio, da ovaj prijedlog ukoliko bi prošao odnosno da nije dobar, da je loš prijedlog i ukoliko bi prošao da bi se zdravstvo pod navodnicima raspalo u Hrvatskoj. Ispravit ću ovaj navod i rekao bi da ovaj prijedlog zakona je jako dobar i riješio bi većinu problema u zdravstvu u ovoj državi. I vi ste gospodine Hebrang ovu raspravu potpuno okrenuli u smjeru kako vama to odgovara. Iznijeli ste niz netočnih navoda, ali koliko vidim, moji kolege će vas još jednom educirati i objasniti vam ono sve što ste pobrkali u vašem izlaganju. Hvala lijepa. Zahvaljujem. Ono prvo je bio ispravak, a ovo usmjeravati raspravu kako kome paše ne bu išlo. Ispravak netočnog navoda uvaženi zastupnik Mirando Mrsić. Poštovani kolega Hebrang je izrekao dva netočna navoda. Prvi je da u Saveznoj Republici Njemačkoj je sustav drugačiji i da u Saveznoj Republici Njemačkoj odvajaju građani negdje oko 20%. Naš sustav je u neku ruku sličan zato što građani Republike Hrvatske koji ne mogu dobiti uslugu u zdravstvenom sustavu traže, državnom zdravstvenom sustavu traže uslugu vandržavnog sustava. I procjena je da je negdje u Hrvatskoj zdravstveno tržište 26 milijardi kuna i da negdje oko 10% sredstava koje su u tom sustavu, su u sustavu iz naših džepova. Prema tome stoji činjenica da je 10%, a možda jer nema u Hrvatskoj do kraja istraživanja, a možda čak i više. U istraživanju koje je rađeno je pokazalo se da je 75% kućanstava u Hrvatskoj izdvajalo sredstva za zdravstvenu zaštitu izvan one Zahvaljujem. Vrijeme je isteklo, zahvaljujem. I zadnji ispravak netočnog navoda uvažena zastupnica Nadica Jelaš. Hvala lijepa potpredsjedniče. Ispravljam netočan navod zastupnika gospodina Andrije Hebranga koji je rekao da je Hrvatska u vrijeme koalicijske Vlade bila u krizi zato što je deficit države bio preko 6%. Čuli smo maloprije od kolege Linića da je on bio ispod 5%. No ono što želim istaći je da unatoč tom deficitu Hrvatska je 2002. imala gospodarski rast od 5,2%, što je tada bio najveći gospodarski rast između svih zemalja u tranziciji. Može li se zemlju koja ima takav gospodarski rast prozivati da je u krizi? **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Nategnuti ispravak ajde. Idemo sada na replike, uvaženi zastupnik Šime Lučin. **Lučin, Šime (SDP)** Hvala lijepo. Kad kolega Hebrang govori o učincima koalicijske Vlade možda bi trebalo naglasiti da je to ona koalicijska Vlada jer i sad u Hrvatskoj imamo koalicijsku Vladu koja to ustvari nije, jel. To smo vidjeli jučer prilikom rasprave oko ZERP-a. Međutim ja se dijelom s njim slažem. Nisam ni ja zadovoljan kao ni on sa učincima one koalicijske Vlade. A ja bih ga podsjetio zašto nisam zadovoljan? Pa zato je smo mi 2000. zatekli groblje. Groblje za koje je dijelom i gospodin Hebrang odgovoran jer je on sjedio u tim Vladama. Da vas podsjetim. Zdravstvo, a nije bilo ni "z" od zdravstva, sustav nije funkcionirao, nitko nikome nije plaćao, kupovala se neka čudna oprema koja nikad nije došla u funkciju. Da vas podsjetim. Za to vrijeme dok ste vi bili na vlasti u Hrvatskoj je ugašeno 500 tisuća radnih mjesta. Za pet godina nakon rata uništili ste hrvatsko gospodarstvo vašom privatizacijom. Popalili ste mirovine umirovljenicima koje ste vratili. koje ste vratili. Niste branili, rat je završio. …/Upadica se ne čuje./… Molim vas lijepo suočite se sa činjenicama. To nisu moje brojke. Sjećam se turiste smo na Jadranu tražili svijećom. A Europska unija, sjetite se, televizija, ljudska prava, pravosuđe, ma tko je govorio do 2000. o Europskoj uniji? Nitko. Nismo smeli poć' u Europu. Stidili smo se kad su nam dolazili izaslanstva. E to je gospodo, to su učinci HDZ-ove politike do 2000. I zato nam nakon 2000. nije išlo onako kako smo se nadali. O nelikvidnosti, o svim drugim stvarima ćemo imati prilike dosta razgovarat. Hvala. Zahvaljujem. Molio bih zastupnike da se drže teme. Odgovor na repliku uvaženi zastupnik Andrija Hebrang. **Hebrang, Andrija (HDZ)** Hvala lijepo. Štovani kolega Šime Lučin je u svom ekspozeu zaboravio samo jednu stvar. Da je do 1998. godine, do 15. siječnja Hrvatska bila u ratu, pod agresijom. Da ste gledali televiziju, čitali novine vi bi to znali. Zbog toga ovo što ste rekli da je ugašeno 500 tisuća radnih mjesta nije ugasila Vlada HDZ-a, ugasila je jednim dijelom naslijeđena ekonomija iz komunizma u kojoj je 200 tisuća zaposlenika '90. primalo plaću na račun ovog zaduženja u kojem je 70% poduzeća imalo zakonske uvjete za stečaj ali ga nisu iz političkih razloga podnijeli i u kojoj je srpska agresija ubila oko 30% infrastrukture u Hrvatskoj. Toliko o 500 tisuća radnih mjesta. A što se tiče da smo uzeli umirovljenicima. Uzeli smo onda kada smo morali naoružavati hrvatsku vojsku. Da ste pratili medije vidjeli bi da je Hrvatska tada osnovala svoju vojsku, da je dobila rat i da je tada vratila dug umirovljenicima. Isto tako za turiste koje ste tražili svijećom treba vam napomenuti i podsjetiti, opet je pisalo u novinama NATO vam je letio preko hrvatske obale i raketirao je Srbiju iz političkih razloga. I te godine smo imali jedino pad turizma i te godine smo zbog toga imali jedino negativno bruto društveni proizvod pa se onda obratiti ili NATO-u ili Beogradu za obrazloženje. Hvala.

Vidim da smo oko jednog jednostavnog zakona koji nudi vrlo jednostavno rješenje kako pomoći trenutno onima koji nemaju a to su prije svega radnici i umirovljenici napravili jednu veliku raspravu i kolega Hebrang je u tom kompliciranom obrazloženju kako odbiti takav jedan zakon o stvari rekao da evo mizernih ja bih rekao na sto i toliko milijardi državnoga proračuna 4 milijarde kuna ova Vlada nije sposobna pronaći. Ja se mogu složiti s njim da ova Vlada koalicijska nije sposobna da pronađe tih 4 milijarde kuna kako jednokratno pomoći zaposlenicima koji imaju malu plaću da bi pratili inflaciju i penzionerima koji imaju još manje penzije. Ali ja evo ipak vjerujem da ova Vlada baš i nije tako jako nego jednostavno neće, znači ova Vlada ne želi pomoći umirovljenicima i penzionerima i zato jest ova žučljiva obrana da se ovaj zakon, jednostavni zakon kažem ovako odbije. I onda nas tješi te umirovljenike, te penzionere, te radnike koji imaju malu plaću evo utjeha je od gospodina Hebranga znate vi nemate prazne đepove, što biste htjeli, pa prazne đepove imaju i Česi. Mislim da tog mog susjeda koji ima malu plaću i moju mater penzionerku zaista ne zanima da li Česi imaju prazne đepove, nju zanima kako svoj đep treba napuniti a za to je vjerojatno potrebno da ova Vlada ipak nešto napravi.

citiram: "Pa ove 4 milijarde koje bi mi uzeli iz 100 milijardi teškog proračuna, malo više od 100 milijardi na sreću kaže mizerno kolege na ljevici ovaj je gumb moj makar je crvena boja. Možemo dati te bijedne 4 milijarde ali te bijedne 4 milijarde su 4% državnog proračuna a 4% državnog proračuna je biti ili ne biti za gospodarstvo. Znam da vi to ne razumijete jer za vas ni 4,9% što je rekao kolega Linić deficita proračuna nije puno. To je ogromno, to je nedopustivo, to je ulazak u crveno, to je zavlačenje ruke u đepove drugih generacija naše djece, naše djece, naših unuka koji će to otplaćivati. 4% je kolega Denona strašno puno i 4 milijarde odgovoran zastupnik ne može proglašavati mizerijom. I zbog toga osnovna je razlika između politikantstva koje se uvodi ovdje zato jer je u pitanju zdravstvo i realnih procjena i dobrih namjera ove Vlade je vrlo značajna. Vi zadirete u đepove radnika onda kad vam to politički odgovara. Mi zadiremo samo onda kada je u pitanju obrana Republika Hrvatska. Budući da sada nije obrana u pitanju ne treba zadirati u đepove nego treba donositi onakve zakone koji će biti na korist a ne na štetu. Ovo je zakon na štetu jer uzima iz proračuna, uzima iz kapitalne dobiti koja se tek razvija i tek je u razvoju, uzima iz HZZO-a, uzima od poslodavca i uzima iz mirovinskog fonda. E, pa ako je to pozitivan ako mi dokažete da je to pozitivan zakon ja ću dignuti ruku za njega. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. U ime predlagatelja uvaženi zastupnik Gordan Maras. Slavko Linić.

Možemo utvrditi dvije činjenice iz ove dosadašnje rasprave. Prva činjenica oko koje se izgleda ipak svi slažemo građanima Hrvatske teško je i u 2008. bit će još teže. Građani Hrvatske živjet će realno lošije nego prošlu godinu. Na to upućuju i dokumenti Hrvatske narodne banke, na to upućuju i dokumenti našeg proračuna. I to su činjenice koje nitko u današnjoj raspravi ne osporava. Građanin Hrvatske dobit će u 2008. godini plaću s kojom neće moći kupiti iste količine hrane i odjeće kao u 2007. godini. Živjet će lošije. Što smo čak rekli i slušali? Za to mu je kriva tamo nekakva burza u Argentini, za to mu je kriva uvozna inflacija. Da li mi možemo iz Hrvatske djelovati na to? Očito da ne možemo. I evidentno je da svojim mjerama nećemo skidati stopu inflacije i poremećaje koji strani svijet ima prema građanima Hrvatske. I to je normalno za očekivati. A što su odgovori fiskalne vlasti da građani ne žive lošije. Građanin, postojimo radi građana i tu se ne razumijemo jer ova fiskalna vlast veli nije rat, živjet ćemo lošije, ne zanima nas to što ćemo živjeti lošije, nemamo rješenja za to. E tu se razlikujemo vidite. A mi velimo to je briga i nas ovdje u Saboru i to bi trebala biti briga i hrvatske Vlade i mi moramo taj lošiji životni standard građana koji očekujemo u ovoj godini spriječiti spriječiti fiskalnim mjerama jer za to imamo instrumente. Ali mi se tu ne razumijemo. A oko čega se mi to ne razumijemo? E pa vidite, mi pokušavamo reći promijenimo način oporezivanja, promijenimo. Pokušajmo zdravstvo kao problem Republike Hrvatske koji nismo do kraja riješili, nismo do kraja obavili reformu. Pokušajmo teret tog zdravstva prenijeti na bogatije građane Hrvatske. Na to nas obvezuje i Ustav Republike Hrvatske. Na to nas obvezuje i trend u 2008. godini. Jer oni koji su siromašni, biti će još više siromašni, a moraju plaćati naš zajednički problem koji se zove zdravstvo. Mi iz SDP-a velimo, gospodo promijenimo odnose u poreznoj politici. Olakšajmo siromašnim građanima Hrvatske koji teško žive od rezultata svoga rada. I pokušajmo naći modele kao opteretiti one koji žive od svojih prihoda po osnovi kapitala i koji jesu bogatiji građani nego li radnik. To pokušamo predložiti. Promijenimo fiskalnu politiku da očuvamo radnika od pada standarda. Koji su vaši odgovori? Glupi smo, nepismeni smo, nestručni smo, diletantni smo, politikanti smo, hvala lijepo. To je način parlamentarne komunikacije. Hvala vam na pridjevima, nemamo ništa protiv. Pokazujete svoju kvalitetu. Prijedlog politike zaustavljanja pada standarda gdje mi velimo preraspodijelimo poreze vi nas vrijeđate, omalovažavate, odlično, gospodo pokazali ste kako razmišljate o svojim kolegama u Saboru. Tko nam daje pravo da se uopće bavimo sa tim? Mi smo grješnici iz 2003. mi smo nule, kako moj kolega govori, ni u obrani nismo učestvovali. A što je? To je način političkog ponašanja, bravo, bravo, odlično. Nastaviti ćemo tako, ali mi ćemo uporno kao SDP-ovci za ovom govornicom pokušavati nuditi rješenja jer i mi imamo dio povjerenja ovih građana. I mi imamo, a vi pokušajte umjesto argumentirano reći da je to težak problem, da ga nije moguće preko noći provesti i da treba ispitati i ovo i ono, nemamo ništa protiv. Samo vi velite, mi smo dilitanti. Nema problema. Ni prvi ni zadnji puta da tako politički komuniciramo. Pa valjda će građanima onda biti valjda i lakše razumjeti da političari jednino na taj način komuniciraju. Pa ih je teško i ne razumjeti kada nemaju povjerenja u nas. Ali draga gospodo, posao i ovog Sabora i hrvatske Vlade da riješi taj status. Vidite, mi obrnuto, za razliku od vas, samo pokušavamo jasno poslati poruku da, nama je prihvatljivo vaš stav, ne želite promijeniti porezni sustav, vi ne želite da bogatiji da bogatiji građani plate veću participaciju za zdravstvo, u tome se politički razlikujemo i nije problem. Mi SDP-ovci želimo da mi želimo da teret zdravstva uzmu bogatiji građani jer imamo ih, 10% dobrostojećih građana. I dali smo vam i primjere. Dobiti 20 milijuna kuna prihoda u jednoj godini po osnovu kapitala ne platite ništa. Prodate firmu 2 milijarde kuna, 2 milijarde, ne platite ništa. To su činjenice u Hrvatskoj, to se događa u Hrvatskoj. Ako se to događa u Hrvatskoj, pa nemoguće je da to ne oporezujemo. Jučer kod rasprave o Izvješću Narodne banke, što velimo. Strani vlasnici zarađuju u Hrvatskoj, a što plaćaju? Malo plaćaju, da li trebaju više?! Promijenimo te poreze, pa fali nam za zdravstvo, fali nam za zdravstvo. Ali vidite, tu se mi razlikujemo i mi vas ne želimo diskvalificirati. Mi smo velimo, ne, vi ste stranka koja se boji okrenuti sa poreznom politikom prema onima koji žive kvalitetnije od radnika, koji ostvaruju veće prihode. Mi nemamo ništa protiv njihovog prihoda ali ocjenjujemo da trebaju dati veći doprinos za probleme u zdravstvu. A vi to ne želite. Mi vas tu upućujemo ljudi idemo to promijeniti, idemo to promijeniti. Jer to je nešto što moramo shvatiti da danas u Hrvatskoj 2008. postoji. Da će u 2008. godini dio građana teško proživjeti od svoje plaće a dio njih će živjeti lakše. Idemo ih oporezovati. Idemo, to je ono što mi velimo promijenimo, promijenimo gospodo. Nećete, nećete. U tome se razlikujemo, to su razlike u našim političkim stavovima. Ali i vrlo jasna poruka. Gospodarstvo je poručilo svima nama, ne može povećati plaće, ne može gospodarstvo nositi teret pada standarda građana. Ali i gospodarstvo sa radnikom koji nije stimuliran, koji ne vidi perspektivu ulažeći svoj rad, koji se boji, neće imati tolikog efekta da bi bili konkurentni na europskom tržištu. Tu je i naša odgovornost za to gospodarstvo. Promjenama u fiskalnoj politici nešto možemo učiniti. Očito da, te suglasnosti neće biti, da tog dogovora neće biti, ali poslali smo jasne poruke. Možemo mijenjati i moramo mijenjati jer tu se svi slažemo da je građanima teže, netko ima prijedlog, to je preraspodijela poreza, obvezuje nas Ustav, obvezuje nas i situacija u gospodarstvu. Dio ljudi ocjenjuje da treba štiti manji ali bogatiji sloj građana Hrvatske. Hvala. Zahvaljujem. Želim samo reći sljedeće. S obzirom da sam vodio sjednicu, nisam uočio kod bilo kojeg zastupnika da je bilo namjernih vrijeđanja i da nije bilo u okviru tolerantne rasprave kao što je to uobičajeno u Hrvatskom saboru. Bude li nešto slično, kao što ste rekli, sigurno da ću reagirati, ali u današnjoj raspravi, ona je bila politički oštra, ali je bila tolerantna i bez osobnih vrijeđanja. E, sada imamo jednu grupu ispravaka netočnih navoda. Prvo, uvaženi zastupnik Ivan Bagarić. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Prije svega, kolega Liniću, ja bih kazao da je samo gospodinu u naumu vrijeme i dan posljednjeg dana ili ti strašnog suda kojeg ste vi ovdje sada, svojim govorom, ja bih rekao, Hrvatskoj najavili i dakle, ja se sa time ne slažem. Međutim, vaše politikanstvo je nemoguće ispraviti politikanstvom pa bih ja ispravio jednom činjenicom. Kazali ste da se mi ovdje svi slažemo i da smo kazali kako je građanima Hrvatske teško živjeti a osobito ste naglasili ali biti će im i teže. To znači i Bog sami zna što ih čeka. Dakle, mi se sa tim ne slažemo i mi to nismo ovdje kazali. Ali jesmo kazali kako ovakav jedna prijedlog kojim bi bilo uzeto 4 milijarde kuna bi doista poremetilo život u Hrvatskoj i bilo bi im teško. Međutim, od svih najteže bi bilo onima kojima je najteže, a to su bolesnici. Prema tome, doista kriti se iza njih je krajnje nekorektno. Hvala lijepo. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Ispravak netočnog navoda uvažena zastupnica Karmela Caparin. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Žao mi je da kolega o ovoj Vladi govori sa takvim jezikom mržnje, pa naglašavajući stalno ova Vlada nema rješenje za ovo, ova Vlada nema rješenje. To nije točno. Vlada je pokazala da ima rješenje što su potvrdili i građani na ovim prošlim izborima upirući u umirovljenike. Ja vam mogu reći da je ova Vlada poboljšala životni standard umirovljenika nizom zakonskih akata. Da je isto tako smanjila razliku između starih i novih umirovljenika, a vi nemate rješenje za kako kažete ovako jednostavan zakon koji ste koji ste prezentirali, a predlagatelj je govorio o zakonu vjerojatnosti. Vjerojatno će biti, vjerojatno ćemo napraviti. Govorite da država mora nadoknaditi. Pa isto vjerojatno da država mora nadoknaditi. Ali država ima svoj određeni proračun i točno se zna koje stavke treba skinuti i koliko sa kojih stavaka treba uzeti da bi se milijuna nadoknadilo. I dobro je da ste povukli ovaj Zakon o zdravstvenom osiguranju jer vam je to primjer gdje u državnom proračunu su osigurana sredstva i gdje se mogla administrativna pristojba povući. Dakle, to je bio način kako se obrazlaže jedan zakon.

“Rekli ste da smo glupi.“ To kolega nije točno. Nikad vam to nismo izrekli ni moji kolege ni ja, jer naša razina rasprave nikad ne prelazi razinu pristojnosti. I mi smatramo da ovaj Visoki dom mora biti uzor pristojnosti i onima koji nas gledaju i onima koji su nas birali i doista to nije točno da smo rekli. Drugo što želim demantirati. Rekli ste ne želite da bogati plate više. Pa upravo HDZ-ove vlade su pravile i konstruirale ovaj naš sustav poreza u kojima definitivno bogati plaćaju više. Vi znate da i porez na dohodak ima progresivne stope itd., da postoji porez na dobit. Dakle, da ne govorim dakle mi smo to napravili da bogati plaćaju više jer je to normalno u cijelom svijetu. I treće što ste rekli ne želite povećati zdravstvene doprinose. Želimo ih povećati. Vi ih ovim prijedlogom zakona smanjujete i zato odbijamo taj prijedlog. Zahvaljujem. Sljedeći ispravak netočnog navoda uvaženi zastupnik Andrija Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Evo, moram ispraviti kolegu Linića kada je rekao u svojoj raspravi želeći nametnuti upravo zastupnicima HDZ-a da smo rekli “vi ste diletanti, vi ste glupi itd.“ To nije točno. Ja nisam to čula. Ali reći ću vam što je točno i što sam čula i što je trebala uslijediti sinoć opomena, a to je upravo vaša kolegica gospođica ili gospođa Mirela Holy izrekla da je Vlada HDZ-a diletantska. To je točno i nemojte obrtati stvari. I drugo, drugi netočan navod vaš što ste rekli da mi naprosto ne želimo promijeniti porezni sustav da bi građanima olakšali bolji život i da bi imali bolji život. Ma to nije točno. Vi ste uporno htjeli nametnuti svoj porezni sustav, međutim građani Republike Hrvatske dali su glas Hrvatskoj demokratskoj zajednici upravo iz tog razloga što se ne slažu s vašim prijedlogom poreza. Hvala lijepa. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Hvala. Slijedeći ispravak netočnog navoda uvaženi zastupnik Krešo Filipović. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Kolegica je već ispravila netočan navod gospodina Linića koji je rekao da je netko od sa ove lijeve strane, znači od HDZ-ovaca rekao da su, da je ovo diletantski prijedlog ili da su kolege iz SDP-a diletanti. Mi smo jučer mogli čuti, istina je da je kolegica znači iz SDP-a, ja ne znam ime kolegice, jučer je za Vladu Republike Hrvatske rekla da je diletantska Vlada što mislim da je ispod svake razine demokratskog načina raspravljanja i dijaloga. Isto tako, gospodin Linić govori da mi odbijamo jednu smišljenu fiskalnu politiku. Istina je da se u ovim prijedlozima ne radi o nikakvoj smišljenoj fiskalnoj politici, nego se radi o pokušaju gašenja nekakvog požara gdje vatra i dalje će buktati. Znači, Vlada je najavila jednu smišljenu fiskalnu politiku i mislim da je ovo neozbiljan prijedlog jer se donosi nakon donesenog proračuna za 2008. godinu. Dakle, ovo nije smišljena fiskalna politika, nego je ovo neozbiljan prijedlog koji je donesen ovdje na Saboru od strane ili predložen od strane SDP-a. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Slijedeći ispravak netočnog navoda uvaženi zastupnik Krunoslav Markovinović. Gospodine dopredsjedniče, pa evo kolega Linić tvrdi, veli ne želite da bogatiji građani plate veći porez. Pa mi znamo da bogatiji građani plaćaju veći porez, da pune državni proračun što je kod nas kao i svagdje u svijetu. Međutim, meni je posebno drago evo da je kolega Linić konačno shvatio nakon pet, šest godina poruku iz Robin Huda “uzmi bogatima a daj siromašnima“. Ali vi ste radili obrnuto, vi ste uzimali siromašnima, a dijelili bogatima što hotele. Pa ste punili kešom brodogradilište, neću u banke. To smo se dogovorili nećemo više spominjati. **Jarnjak,

molim vas bez dobacivanja iz klupe i međusobno ako tražite trebate riječ zatražite. Nemojte … …/Upadica Uvaženi zastupniče Linić, uvaženi zastupniče Linić, uvaženi zastupniče Linić, molim vas, ne činite. To vam nije rekao uvaženi zastupnik. To nije rekao. Uvaženi raspravljati iz klupe bez da ste dobili riječ i nemojte me tjerati da poduzmem mjere. Sinoć je bilo isto, ali to nije cilj. To nije cilj Cilj je voditi raspravu. Nije vam rekao da ste vi lopov. To je netočno uvaženi zastupniče Linić! Molim vas! Idemo dalje. Ispravak netočnog navoda, uvaženi zastupnik Rebić. Uvaženi kolega je rekao da ova Vlada nema rješenja za rasterećenje siromašnih, a a nema rješenje gospodarskih problema, a ja ću, to je već stil, dakle ja ću samo napomenuti da je ova Vlada u proteklom razdoblju otvorila 130 tisuća radnih mjesta za razliku od one Vlade koju je vodio gospodin Linić, njegov omiljeni način rješenja problema su bili stečajevi. Po prvi puta u Hrvatskoj je gotovo 450 tisuća radnika završilo na burzi rada zahvaljujući takvom načinu rješavanja problema, a dobio je i nadimak Slavko stečajko jel'. Dakle mi ni tada nismo govorili da da uvaženi kolega i njegova stranka koja je tada obnašala vlast ne radi dobro. Mi smo i tada mislili da je bilo tvrtki tvrtki koje su radi objektivnih razloga trebali završiti u stečaju, ali ne baš sve. Hvala. uvaženi zastupnici i zastupnice nema nikakvog razloga da zaoštravamo raspravu i da na taj način vodimo raspravu. Mislim da trebamo privesti raspravu kraju, odnosno mirno, argumentirano niti je povišenih ton argument, a niti je rasprava koju je netko rekao, dakle bez dobacivanja iz klupe.

Izvolite sjednite. Povreda Poslovnika, uvaženi zastupnik Gordan Maras. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Evo ja ću pokušati malo bez povišenih tonova. Smatram da ste vi povrijedili 214. članak, da ste trebali upozoriti i kolegu Markovinovića i gospodina uvaženog zastupnika Rebića nakon šta su uvrijedili svog kolegu zastupnika Linića. Gospodin Rebić je rekao Slavko, sada ja neću ponavljati šta je rekao, to je uvreda gospodo. To je uvreda. Ne možete omalovažavati svoje kolege. A gospodin Markovinović je jasno rekao ono što je gospodin Linić na što je on reagirao, da smo dijelili hotele, da smo dijelili lovu. To nije istina, vi ne možete se tako ponašati prema svojim kolegama. I molim vas gospodine potpredsjedniče da upozorite vaše kolege iz vašeg kluba da tako ne mogu razgovarati sa svojim kolegama. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Niste slušali da sam upozorio i njih i uvaženog zastupnika Linića i ne možete vi tražiti, možete samo upozoriti. Time bi završili prijepodnevnu raspravu. Nastavljamo u 14,30 sati. Ispričavam se, Silvano Hrelja. **Hrelja, Silvano (HSU)** Uvaženi kolega Linić, imam još jedan ispravak netočnog navoda ja vas molim. Da na kraju bude pomirljivog tona, za razliku od mnogih što su ovdje rekli, ja sam ozbiljno slušao uvaženog kolegu Linića i nemam apsolutno ništa protiv njegove temperamentne rasprave i u okvirima, nije izvan okvira i puno toga što je rekao potpisao bih ozbiljnom stanju među hrvatskim radnicima i umirovljenicima. Ono radi čega sam se javio je jedna činjenica s kojom se osobno ne slažem, a to da hrvatsko gospodarstvo ne može trpjeti Ja mislim da hrvatsko gospodarstvo ne može beskrajno trpiti veće plaće, ali veće plaće može trpjeti jer danas se u Hrvatskoj profit stvara najviše na neplaćenom radu. Zahvaljujem. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Krivo sam rekao, pauza do 15,00 sati. Hvala. Hvala na